Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України. Нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного. Необхідно 226 голосів. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-251 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Умєров Рустем Енверович.

Шановні колеги! Є речі очевидні: сонце завжди сходить на сході, завжди сідає на заході, після будь-якої зими настає весна, путінська Росія є ворогом, агресором і окупантом, Крим був, є і буде українською землею. Такою самоочевидною є позиція Верховної Ради щодо загарбницької, насильницької, злочинної діяльності Росії на окупованій території Криму і міста Севастополя. Впевнений, що саме такою очевидною буде реакція Верховної Ради, Верховної Ради дев'ятого скликання на проект постанови, який пропонується вашій увазі. Окупація Криму триває вже 7 років, і всі ці 7 років системно порушуються права людини: право на свободу совісті, право на свободу сповідання, право на мирні зібрання, право на вільне пересування. Щонайменше 119 громадян України за свою свідому проукраїнську позицію, були піддані кримінальній відповідальності. Щонайменше 40 осіб, які осіб, які представляють правозахисну організацію "Кримська солідарність", знаходяться в місцях несвободи, а загалом за грати потрапило 119 українських громадян. Саме тому група народних депутатів, які представляють різні фракції, пропонує і вимагає звернутися до цілої низки поважних міжнародних інституцій з тим, щоб консолідувати міжнародне співтовариство і нашу співпрацю щодо повернення українських територій для того, щоб вимагати від Росії припинити порушення прав і свобод громадян, зокрема, заборонити переміщення ув'язнених, незаконно ув'язнених українських громадян, до в'язниць, що знаходяться поза межами Автономної Республіки Крим. Ми закликаємо не тільки зберегти, а й посилити механізм санкцій, і сподіваємося, що вся міжнародна спільнота підтримає наш заклик. Я навіть не закликаю вас голосувати "за", я впевнений, що будь-яка людина, яка поважає свою державу, натисне зелену кнопку. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко Олександр Олександрович. 11:19:41 МЕРЕЖКО О.О. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет на своєму засіданні 10 лютого 2021 року розглянув питання про проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в'язнів громадян України, який було внесено народним депутатом Умєровим та іншими. В цьому зв'язку комітетом пропонується розглянути та рекомендувати Верховній Раді України прийняти вказаний проект Постанови Верховної Ради України, виклавши його назву і текст в такій редакції, цитую: "Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу у зв'язку з черговою річницею початку збройної агресії Російської Федерації проти України, щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в'язнів – громадян України". В пункті 1 Постанови викласти назву у попередньо озвученій мною редакції. А також комітет рекомендує затвердити Звернення Верховної Ради України з врахуванням запропонованих членами комітету поправок, текст Звернення з редакційними правками комітету, який вам було роздано. Шановні колеги, постанова має на меті схвалити звернення, яке містить заклик до світової спільноти до продовження політики невизнання та засудження спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та тимчасової окупації окремих районів…

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, фракція "Батьківщина" буде голосувати за те, щоб прийняти Постанову Верховної Ради про Звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй і цілого ряду міжнародних інституцій стосовно засудження незаконної окупації і анексії Автономної Республіки Крим. Але я також хотів би відзначити, що мій колега по фракції Григорій Немиря абсолютно справедливо під час засідання комітету профільного звернув увагу, що коли ми говоримо про засудження окупації Автономної Республіки Крим, нерозривному зв'язку також ми повинні говорити про український Донбас, частина території якого окупована так само Російською Федерацією, де встановлена фактично російська адміністрація, де містяться окупаційні війська. нашим завдання як українського парламенту полягає в тому, щоб тримати на найвищому рівні завжди в світі питання того, що українська держава стала об'єктом нападу з боку сусідньої Російської Федерації, яка анексувала Крим, яка окупувала частину українського Донбасу і веде проти України війну. Якщо ми не будемо це питання постійно тримати в полі уваги, то рано чи пізно Російська Федерація через свої пропагандистські канали, через свою агентурну роботу буде все більше і більше приводити ситуацію, що, мовляв, це вже є станом речей. Це не може бути станом речей до того часу, допоки ми в повній мірі не повернемо контроль над Донбасом і не відновимо територіальну цілісність і на Донбасі, і в Криму. І найголовніше – не повернемо наших громадян які знаходяться в цій тимчасовій окупації. Ми будемо голосувати за цей проект. Дякую.

Включіть, будь ласка, мікрофон. питання Криму повинно стояти на порядку денному українського парламенту. І, в принципі, ми повинні і на території України, і до світової спільноти постійно акцентувати на тому, що Крим – це Україна. Наша боротьба за український інтерес в Криму повинна стояти на порядку денному, в незалежності скільки часу пройшло з того часу, коли Російська Федерація окупувала нашу територію. Тому я глибоко переконаний, що проукраїнські фракції, а тут майже всі, окрім однієї, мають завжди в таких питаннях стояти за одне, тому що, да, нас може роз'єднувати політика, нас можуть роз'єднувати якісь тактичні питання, але стратегія повернення Криму, стратегія відвоювання Донбасу – це те, що завжди має об'єднувати кожного, хто є українцем і хто є патріотом у цьому залі. Тому, без сумніву, я особисто і від імені наших колег, і від імені всіх тих українців, які сьогодні в Криму чекають на нашу принципову позицію, і від імені депутатської групи "За майбутнє" закликаю підтримати це рішення, і в подальшому теж тримати стрій і завжди наполегливо звертатися і до світової спільноти, і тримати акцент на тому, що Крим – це Україна. Слава Україні!

Дякую, шановний головуючий! Крим, безумовно, це наша територія, це є Україна. І ми маємо захищати на цій території всіх, незалежно від національної ознаки: і наших кримських татар за національністю, і росіян, які є громадянами України за національністю, і всіх інших за національністю громадян України, які там проживають. Безумовно, це вже у мене запитання не до "Слуг народу", а до попєрєдніка: як це так сталося, що Крим перестав бути Україною? Безумовно, сьогодні можна жалітися будь-кому, але треба зробити так, щоб життя в Україні було таке, щоб наші громадяни прагнули повернутися до України. А це можливо виключно тоді, якщо ми таки зможемо встановити мир сьогодні на Донбасі. А ми вже чуємо, що і угода не така, і час не той. Все заважає, крім одного – власної волі досягти результату, власної волі спромогтися встановити мир в нашій країні як запоруку стабільності, запоруку збереження життя наших громадян, стабільності економічної і як наслідок – політичної та соціальної. Тому сьогодні коли ми говоримо про права людей, ми вважаємо, що треба говорити про права всіх громадян України, про права 500 тисяч громадян України, які проживають в Донецькій і Луганській області, які на підконтрольній території не отримали права голосувати. Коли ми відійдемо від подвійних стандартів – тоді наша фракція і буде підтримувати подібні проекти постанов. А сьогодні свобода слова – основа демократії, право на вибори порушені в Україні, тому ми утримуємося від цього голосування на знак протесту. Дякую.

Ні-ні, Петро Олексійович, давайте далі. Слово надається народному депутату Забродському Михайлу Віталійовичу, політична партія "Європейська солідарність". Петро Олексійович Порошенко, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні колеги! Перш за все, я хотів би скористатися правом репліки і довести не шанованій мною "п'ятій колоні" як був захоплений Крим. Незважаючи на те, що у мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і російська окупація, до сих пір ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і в агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини – це Путін. Той, хто подав в свою Раду Федерації Закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів, той, хто захоплював і кидав їх у тюрми. І Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти, якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди, які ви до сих пір мали можливість розповсюджувати через свої канали, які, на щастя, закриті. Я хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. А тоді ви лише хвалили і "топили" за Зеленського, а зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін – ви самі зрозуміли хто. Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, громадяни України! Безсумнівно, очевидним фактом є те, що Російська Федерація 5 років тому… 6 років тому, у 2014, році грубо порушила основоположні принципи окупувала частину території України. Тому ми як український парламент, маємо використовувати кожну нагоду, кожну можливість для того, щоб нагадувати всьому світу Федерація – це країна-агресор, яка окупувала і частину території України, Автономну Республіку Крим. І я хотів би закликати всіх не застосовувати термін "анексія", а застосовувати саме термін "окупація". Так само, як Російська Федерація окупувала частину території Східної України, а саме – окремі райони Луганської і Донецької областей, і грубо нещадно порушує права людини і в Криму і на Донбасі. Тому фракція

Нестор Іванович, підійдіть, будь ласка. Я не розумію, зараз підійдіть сюди. (Шум у залі) Розберіться. Поки що Соломія Анатоліївна Бобровська. так розумію, що фракція в котрий раз помилилася залою Верховної Ради іншої країни, тому, непевне, і не буде голосувати і підтримувати постанову. Шановні колеги, декілька речей.

кримських татар, які виростають без батьків. Четверте – це більше 100 кримських татар та українців, які знаходяться сьогодні і є політв'язнями. Екологічна катастрофа і фактично криза з водою, яку окупант намагається перекласти на Україну. Шановні колеги, мені здається, що це сором і ганьба – не підтримати цю постанову. Це раз. І друге. Закликаю всіх депутатів зайти в "Кримську платформу" і почати активну роботу, яка давно назріла, щодо ситуації в Криму. Більше того, нагадаю, росіяни почали збір так званої іншої своєї "Кримської платформи", яка називається "Друзі Криму", за кордоном в 17-му році, і назбирали дуже багато міжнародних партнерів, які їх підтримують. Давайте перемагати її в цій війні. Фракція "Голос" однозначно "за". Дякую. Всі бажаючі виступили? Крим – це Україна. Але хотів би зазначити, що зробили для людей, які переїхали в мирну Україну з Луганщини та Донеччини, та Криму. Нічого за сім років! Не побудоване житло, діти бідкаються, не можуть потрапити в дитячі садочки та школи. Людям виплачують 400 гривень сплати в місяць, якщо людина працює, якщо не працює – 800. Чи можна прожити за 800 гривень, скажіть, будь ласка? З такими тарифами люди в петлю лізуть. Люди сьогодні примерзають, 20 градусів морозу, до ліжок, а патологоанатоми кажуть про те, що вони просто переохололи. Так, може, переохололося щось у голові в чиновників та політиків класу "А"? Звертаюся сьогодні до Президента ще раз по голові військово-цивільних адміністрацій Луганщини та Донеччини, які грабують ці області без депутатських корпусів. Єдиним розпорядником коштів є голова військово-цивільної адміністрації. Вкрадені мільярди! Негайно відсторонити і довести до суду, покарати і посадити! Всі бажаючі виступили? Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України (реєстраційний номер 4655). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-314 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 212, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 22, "Партія "За майбутнє" – 17, "Голос" – 15, "Довіра" – 14, позафракційні – 9. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Доповідає... Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати

За-241 Рішення прийнято. До слова запрошується міністр захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовський Роман Романович. Доброго дня, шановні народні депутати! На ваш розгляд урядом виноситься законопроект 4167 про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Не буду читати довгий текст, хочу сказати просто, що цей законопроект про наше чисте та безпечне довкілля, може, не для нас, а хоча б для наших дітей в майбутньому. Це законопроект про впровадження сучасних європейських принципів господарювання. Це законопроект про впровадження найсучасніших доступних технологій, які використовуються в Європі, там, де повітря – це досягнення, яке нам ще не снилося, яке ми мусимо досягнути: чистоту всього повітря, чистоту водних об'єктів, чистоту ґрунтів, поводження відповідальне з відходами. Цим законом пропонується спростити процедуру видачі дозволів, зменшивши, зробивши так зване три в одному, зменшивши кількість дозвільних процедур з трьох до одної. Цим законом ми хочемо домогтися того, щоб наші люди, наші українці могли жити в чистому та безпечному довкіллі, щоб підприємства були конкурентоздатними на європейських ринках, щоб до них не застосовувались будь-які торгівельні бар'єри, щоб люди мали у майбутньому, хоча б у майбутньому, бо закон впроваджується протягом досить великого строку, там від 7 до 12 років, щоб навіть у цій перспективі люди мали отримати чисте та безпечне майбутнє. Дякую. Дякую. Слово надається автору альтернативного законопроекту, народному депутату України Марусяку Олегу Романовичу. Будь ласка, Олег Романович. Всім добрий день! Шановні колеги, я як один з авторів альтернативного законопроекту прошу не підтримувати законопроект 4167, оскільки він містить цілий ряд критично негативних норм. Це дуже короткий період для проведення екологічної модернізації – всього 4 роки. Тоді як країни ЄС проводили аналогічну модернізацію протягом декількох десятиліть. Можливість відстрочки для переходу на нові екологічні норми, яка прописана в законопроекті, не працює, оскільки відсутній порядок її надання. Це просто додаткова корупційна можливість для Міністерства захисту довкілля. Законопроект передбачає, що найкращі доступні технології та методи управління, які будуть визначати граничні норми викидів, затверджуються виключно Міністерством захисту довкілля, хоча це рівень Кабінету Міністрів України. І лише такий рівень дозволить мати прогнозоване регуляторне поле для українських підприємств. Законопроект виводить регулювання питань, пов'язаних з інтегрованим дозволом, з-під дії базових законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" і "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Це неправильно. Ми повинні мати стандартизовані правила і процедури для всіх дозвільних і контролюючих процесів України, а не "плодити" під кожен документ новий закон зі своїм процесом. І це лише частина критичних норм, присутніх у законопроекті 4167. Дані зауваження неможливо буде доопрацювати між першим і другим читанням, тому пропоную повернути законопроект 4167 на доопрацювання в комітет і використати найкращі пропозиції з альтернативного законопроекту 4167-1, які вже враховують ці всі зауваження і підготувати якісний та дійсно корисний... Дякую. Слово надається заступнику голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Маріковському Олександру Валерійовичу. Будь ласка. Шановні колеги, сьогодні ми стоїмо на порозі прийняття унікального законопроекту, який дозволить нашим дітям дихати чистим довкіллям, щоб не було більше 50 тисяч смертей, які створюються від різних видів хвороб, які спричиняє забруднення повітря. Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув проекти Законів про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення 4167 та 4167-1 альтернативний. Законопроектом за реєстраційним номером 4167 передбачено встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення довкілля, що виникає в результаті промислової діяльності, шляхом впровадження єдиного інтегрованого дозволу; визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю суб'єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл. Для запровадження інтегрованого дозволу законопроектом передбачено внесення змін до законодавства щодо державного нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища, довкілля. За висновком Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом законопроект не суперечить, 4167 не суперечить зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та Директиві 2010/75 про промислові викиди. Комітет вважає, що по всім недолікам законопроекту, на які вказують, зокрема, Головне науково-експертне управління та Комітет з питань антикорупційної політики, Нацагентство з питань запобігання корупції, можливе доопрацювання при подальшому врахуванні зауважень та пропозицій. Прошу підтримати законопроект як висновок нашого комітету, законопроект 4167, за основу. Дуже дякую вам. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Тільки прохання: ті, хто записуються "за" - говорити "за", ті, хто записуються "проти" – говорити "проти", і бажано по тематиці закону. Будь ласка. Слово надається народному депутату Загородньому Юрію Івановичу, політична партія, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Дякую, Руслане Олексійовичу. Я прошу передати слово народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка.

є запитання. Коли нам було довірено відповідати за територіальну цілісність країни, за економічний і соціальний стан в країні, то Крим був підконтрольний українській владі, як Донецьк і Луганськ, до речі. А коли, на жаль, на мій превеликий жаль, Україна втратила контроль над Кримом, я скажу чесно, росіяни в мене не купували суднобудівельний завод в Криму і під супроводом ВМС Російської Федерації приватну яхту не виводили з території Криму, і десятки мільйонів доларів дивідендів за торгівлю цукерками мені теж не платили. А все це відбувалося в період 2015-2019 років при "попєрєдніку", я ще раз кажу, "попєрєдніку". Тому, шановні, не шукайте там, де ви є, тому що, хто у нас "п'ята колона", ще треба буде дуже довго розбиратися. І я сподівався, що це, до речі, за декілька місяців зроблять ваші наступники, але вони, на жаль, чомусь теж хочуть перетворитися саме на вас. Тому я сьогодні відстоюю категоричну позицію: кожен має відповідати за те, що він робить. І якщо були якісь змови, про це має знати вся країна. Тому прошу утриматись від будь-яких звинувачень нашої політичної сили. Сьогодні суддя нам один – це Бог і народ України. А народ України своє слово вже сказав: "слуги" і попередники вже людям не подобаються, люди хочуть жити так, як жили при нас. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату Синютці Олегу Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Будь ласка, Микола Княжицький. Такий був самокритичний виступ "попєрєдніков" з "п'ятої колони", які здали Україну і Крим. Але я буду говорити по темі, і попрошу головуючого надалі все ж таки слідкувати, щоб виступаючі говорили по темі. Отже, цей законопроект. Ми, звичайно, цей би законопроект не дуже радо підтримували, але підтримаємо в першому читанні з великою надією на те, що його доопрацюють. Чому? Тому що цей законопроект фактично пропонує надавати дозволи замість ліцензій, не дає чітких термінів, що таке "оператор установок". Не зрозуміло, що саме дозволяє інтегрований дозвіл, на що цей дозвіл. Відповідно до діючого Закону про дозвільну систему документ дозвільного характеру, до яких і відноситиметься цей інтегрований дозвіл, такі документи повинні відповідно до закону видаватися на впровадження певних дій. Звідси дозвіл документів на спеціальне використання водних біоресурсів, рибогосподарчих об'єктів, на порушення благоустрою. Те, що пропонується відповідно законом вважати інтегрованим дозволом, є дозволом незрозуміло на що. По суті, в законопроекті йдеться насправді про приховане ліцензування. Відповідно до частини дев'ять статті 4 законопроекту провадження видів діяльності, зазначених в статті 2, до отримання інтегрованого дозволу забороняється. Тобто інтегрований дозвіл, як можна зрозуміти, надає право проводити певні види діяльності. Проте надання особливого права на здійснення певного виду діяльності називається ліцензуванням, і цей закон таким чином суперечить базі великій українського законодавства. Тут немає ніякої конкретики щодо питань, врегульованих директивою. Немає нічого про спеціальні положення для установок згорання, показники граничних обсягів викиду з таких обстановок, регулювання підземного зберігання двоокису вуглецю. Одним словом, в першому читанні ми його підтримаємо, але будемо просити і комітет, і громадські організації, які працювали над цим законом спільно з нами, ефективно його доопрацювати. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Полякову Антону Едуардовичу, фракція "Партії "За майбутнє". Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група "За майбутнє". Шановні колеги, з одного боку нашу країну намагаються продати якимось інвесторам. Ще рік тому наш пан Арахамія в Давосі казав про те, що нас чекають мільярдні якісь інвестиції, вчора нам Милованов про це розповідав. З іншого боку, ми нічого не робимо для нашої промисловості, для наших підприємств. З одного боку, для виконання так званої програми "Велике будівництво", або як у народі кажуть "велике крадівництво", на сході країни побудовані незаконні асфальтобетонні заводи, які роблять величезні викиди, в тому числі і в атмосферу, на яких не працюють сміттєсховища, які не переробляють це сміття, які незаконно працюють і не мають навіть первинної документації. А з іншого – ми вносимо в зал цей законопроект, який насправді завдає шкоди та удару нашій промисловості, нашим підприємствам, які зараз працюють в Україні, які не потребують ніяких інвестнянь або ніяких подачок з Офісу Президента, вони просто хочуть працювати. І ці штрафні санкції, які ви хочете миттєво вводити для нашої промисловості, вони ще більше добивають нашу економіку. Спочатку зробіть щось для нашого бізнесу, а потім вже вводьте свої санкції і таке інше. Якщо хочете розібратися із захистом довкілля, розберіться з лісом, як наш пан Зеленський кричав, "вийди звідси, розбійник", та ще більше погрожував всім. Або розберіться з річками, що скоро Дніпро або Десну можна буде перейти пішки. Розберіться з цими проблемами, розберіться з корупцією, а потім вже чіпайте наші підприємства. Дякую за увагу.

Шановні колеги, зменшення промислового забруднення – це в першу чергу про покращення якості життя українців тут на нашій рідній землі. Це крок до очищення повітря, води та ґрунтів. Це той крок, який країни ЄС зробили з десяток років тому і який треба теж зробити нам, щоб українці могли жити, як в Європі, а країна могла рухатись тим євроінтеграційним шляхом, який зареєстрованим шляхом, який І нічого страшного для бізнесу в цьому законопроекті немає. Так, законопроект стосується фактично всіх сфер виробництва: промисловості, сільського господарства і енергетики. І, так, там є вимоги перевести потужності підприємств на найкращі доступні технології, наявні у відповідних галузях, а не далі працювати за звичним порядком на застарілих аварійних потужностях, які стали причиною того, чому наша країна очолює світові антирейтинги по кількості передчасних смертей, пов'язаних з забрудненим повітрям, і антирейтинги, де населення не має доступу до питної води. Колеги, такі вимоги, які передбачені в цьому законопроекті до бізнесу, мали б розглядатися, в першу чергу, як стимули, які дозволять нарешті провести модернізацію і екологізацію виробництв. Тим паче, що на ці процеси законопроект виділяє адекватні перехідні періоди. Єдине, що до другого читання дійсно є речі, які треба доопрацювати і чітко визначити на рівні закону. По-перше, це обов'язковість виконання національних планів по скороченню викидів з великих спалювальних установок, які дозволять очистити, встановити фільтри на ТЕЦ і ТЕС, які є найбільшими забруднювачами сьогодні. По-друге, це встановити на законодавчому рівні вимоги до поводження з відходами з титанових галузей. Враховуючи необхідність уточнення деяких положень і приведення їх у відповідність до спеціальних галузевих законів і наближення стандартів українських найкращих доступних технологій до європейських, "Голос" буде підтримувати цей законопроект, але лише в першому читанні, а до другого читання будемо доопрацьовувати. Закликаємо, колеги, теж вас підтримати 4167 за основу. Дякую за увагу. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, у нас ніколи не було сумнівів у тому, що ми всі з вами маємо опікуватися екологічними проблемами країни і це дійсно наше майбутнє. Але коли ми під красивими гаслами робимо чергову корупційну годівницю для того, щоб, вибачте, обілечувати чи окешувати будь-яке підприємство, яке сьогодні ледь виживає, що середнє, що велике, що мале, то, вибачте, ми не можемо ніяк підтримати цей законопроект навіть у першому читанні і ми пропонуємо його відправити на доопрацювання. На жаль, цей законопроект під хорошими гаслами, він запроваджує умови для вчинення корупційних правопорушень. Він наділяє дозвільний орган дискреційними повноваженнями комусь давати дозволи, комусь не давати дозволи, визначати критерії. Він дає дуже обмежений термін на врегулювання цієї проблеми. Друзі, не забувайте ніколи, що зараз, поки ми з вами в цій залі, десь працюють абсолютно конкретні промислові підприємства, платять податки, платять заробітну платню, і нам не можна дати їх знищити. Закликаю вас, дослухайтесь до цього, друзі. Дякую. Білозір Лариса Миколаївна. екологічної адженди. І цей законопроект, він дозволяє нам імплементувати Директиву 75/ЄС. І це дійсно крок назустріч людям та наступним поколінням щодо більш безпечного і чистого довкілля. Звичайно, тут є певні недоліки і їх треба доопрацювати до другого читання, особливо ті зауваження, які дав антикорупційний комітет. Але тут дійсно прописуються ефективні механізми модернізації важкої промисловості. Звичайно, промисловці, хімічна промисловість проти, тому що потрібно модернізувати, потрібно вкладати гроші. Але ми маємо розуміти, що це курс ЄС, курс США, "зелений курс", і тут, ви знаєте, у майбутньому ці вкладення у модернізацію вони будуть мати переваги економічні. під час перетину кордону вже підприємства, які експортують свою продукцію до країн ЄС, вони змушені платити додаткові платежі. І це змушені будуть робити і аграрії, і промисловці, якщо вони не будуть враховувати вимоги щодо чистих технологій. Олег Володимирович. І після цього переходимо до голосування. 11:57:10 БОНДАРЕНКО О.В. Шановні колеги, не треба навіть ознайомлюватися з текстом законопроекту, треба тільки побачити назву цього законопроекту – про запобігання промислового забруднення. Цей законопроект, я не побоюся цього слова, він є деяким водорозділом. Водорозділом між тим, з чим ми прийшли до Верховної Ради: захищати населення України і інтереси населення, яке потерпає від надмірного забруднення нашого атмосферного повітря, наших рік, наших ґрунтів, чи ми підтримуємо все ж таки нашу промисловість. Давайте оберемо все ж таки, на якому ми боці. А стосовно промисловості, то я хотів би вам сказати, порадьтесь, будь ласка, із своїми помічниками і подивіться, чи не буде запроваджений до цих підприємств Carbon border adjustment mechanism відповідно до Green Deal. Дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступили, переходимо до голосування. Готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення (реєстраційний номер 2695). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-221 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення (реєстраційний номер 4167). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-277 Рішення прийнято. 12:00. Оголошується перерва до 12:30. Дякую